Vladimir (HDZ)** Idemo na slijedeću točku. - Konačni prijedlog zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, Raspravu su proveli Odbor za lokalnu i područnu samoupravu, Odbor za pravosuđe i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane su podnijeli zastupnici zajednički Nada Čavlović Smiljanec i Vlatko Podnar, Klub zastupnika HSS-a, dva amandmana zastupnik Zvonimir Mršić, zajednički zastupnica Biljana Borzan i zastupnik Dragutin Bodakoš, zastupnik Damir Kajin i zastupnik Marin Brkarić. Hvala Zakonom o područjima i sjedištima prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj sada je ustanovljeno 114 prekršajnih sudova dok je osnovano i radi 106. 8 prekršajnih sudova i to Bujama, Donjem Lapcu, Dvoru, Gvozdu, Novalji, Topuskom, Vojniću i Novom Zagrebu nije počelo sa radom. Ovako veliki broj prekršajnih sudova pokazao se neučinkovitim i preskupim za državu. Stoga je bilo nužno pristupiti procesu racionalizacije mreže tih sudova budući da provedba niza mjera strategije reforme pravosuđa ovisi i o budućoj mreži sudova u Republici Hrvatskoj. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. ožujka 2007. godine sukladno usvojenoj strategiji reforme pravosuđa donijela je zaključak o započinjanju procesa racionalizacije mreže sudova u Republici Hrvatskoj. Racionalizacija sudova provodit će se spajanjem sudova iste vrste. Ovim zaključkom Vlada Republike Hrvatske je zadužila Ministarstvo pravosuđa da u okviru projekta CARDS 2003. podrška reformi pravosudnog sustava izradi prijedlog temeljem kojeg će se broj sudova smanjiti i to tako da će pojedini sudovi međusobno se spojiti. Tako je Zakonom o područjima i sjedištima sudova provedena racionalizacija kojim je broj općinskih sudova od 108 sudova spajanjem ustanovljeno 67 općinskih sudova, ovim zakonom predlaže se da se također provede i racionalizacija mreže prekršajnih sudova i to tako da se od 114 prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj ustanovi ukupno 59. Radi provedbe zaključka Vlade Republike Hrvatske uzeti su u obzir kriteriji koji objektivno utvrđuju broj prekršajnih sudova, s obzirom na broj predmeta u pojedinom prekršajnom sudu, njihov godišnji priliv, broj sudaca koji u pojedinom sudu obavljaju sudačku dužnost, kao i da međusobna udaljenost sudova bude manja od 50 km. Od sadašnjih osnovanih 106 prekršajnih sudova u 33 prekršajna suda radi samo jedan sudac a u 33 prekršajna suda, sudačku dužnost obnaša svega 2 suca. Također je uzet u obzir i kriterij da u prekršajnom sudu sudačku dužnost moraju obnašati najmanje tri suca, međutim, od ovog pravila odstupilo se jedino kod prekršajnih sudova na otocima gdje je zadržano da prekršajni sud može imati i manje od tri od tri suca i to iz razloga udaljenosti otoka od kopna zbog neadekvatne prometne povezanosti kao i zbog većeg broja specifičnih prekršaja u turističkoj sezoni. A posebno vezano uz plovidbu domaćih i stranih brodica. Prijedlog ovog zakona vodio je računa da bude usklađen sa mrežom općinskih sudova i općinskih državnih odvjetništava, iako to nije bilo, moram reći primarno jer se radi o različitim postupcima koji se vode u okviru općinskih sudova a također različitim i drugačijim postupcima u okviru prekršajnih sudova. Prijedlogom zakona također se predlaže da će Ministarstvo pravosuđa osigurati radni prostor i tehnički opremiti prekršajne sudove u sjedištima koji su nastali spajanjem najkasnije do 2019. godine. Ministar pravosuđa u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga zakona donijeti će pravilnik kojim će se utvrditi dinamika osiguravanja ovih uvjeta. Ministar pravosuđa također se ovlašćuje da posebnom odlukom odredi osnivanje stalnih službi izvan sjedišta prekršajnog suda do donošenja odluke da su osigurani uvjeti za rad suda u njegovom sjedištu. Dakle, i ovim zakonom kao i kod racionalizacije i spajanje općinskih sudova i ovim zakonom biti će moguće osnivati stalne službe izvan sjedišta određenog suda pa i sudačke dane gdje se to pokaže potreba za time. Dakle, želim, kao i kada smo donosili novu mrežu općinskih sudova ne radi se o ukidanju, radi se o spajanju. Nama daleko više odgovara da imao sudove u okviru kojih ćemo imati više sudaca, u okviru kojih ćemo imati više službenika i namještenika jer naprosto biti će svi bolje iskorišteni. Ovako kada imamo rascjepkanu mrežu gdje imamo 33 suda sa jednim sucem, 33 suda sa dva suca, teret suđenja i teret posla naprosto nije jednako raspoređen. Stoga predlažemo da Sabor prihvati ovaj zakon. Hvala. Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Predsjednik odbora gospodin zastupnik Zvonimir Mršić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, Odbor za lokalnu, područnu i regionalnu samoupravu je na 21. sjednici održanoj 28. siječnja razmotrio Prijedlog zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova sa konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada. Odbor je u smislu 140. članka Poslovnika Sabora razmatrao o predmetnom aktu kao zainteresirano radno tijelo. Predstavnik predlagatelja istaknuo je da se kod predlaganja spajanja pojedinih prekršajnih sudova vodilo računa o kriterijima kojima se objektivno utvrđuju prekršajni, broj prekršajnih sudova s obzirom na broj predmeta u pojedinom prekršajnom sudu, njihov godišnji priljev, broj sudaca, te međusobna udaljenost bude manja od 50 km. U raspravi većina odbora podržava donošenje zakona kojim se provodi racionalizacija mreže prekršajnih sudova. Prema mišljenju dijela članova odbora kod predlaganja spajanja pojedinih prekršajnih sudova nisu u cijelosti poštivani navedeni kriteriji. Vanjski član odbora gospodin Ivo Gavranić u skladu sa člankom 51. Poslovnika zatražio je da se njegovo mišljenje o predloženom spajanju prekršajnog suda u Blatu na prekršajni sud u Korčuli posebno izdvoji. Prema mišljenju gospodina Gavranića predloženo rješenje prema kojem se prekršajni sud u Blatu spaja na prekršajni sud u Korčuli nije prihvatljiv u skladu sa kriterijima niti proklamiranom politikom Vlade Republike Hrvatske da se postojeće da se postojeće državne institucije na otocima neće ukidati u cilju zaustavljanja depopulacijskog trenda. Nadalje, prema rečenom mišljenju gospodina Gavranića, iz istih razloga nije prihvatljivo predloženo rješenje prema kojem se prekršajni sud u Lastovu spaja na prekršajni sud u Dubrovniku pri čemu bi eventualno spajanje prekršajnog suda u Lastovu zbog prometne povezanosti u udaljenosti bilo logičnije spojiti sa prekršajnim sudom u Korčuli. Također, u raspravi je iznijeto mišljenje prema kojem je potrebno preispitati predložena rješenja prema kojima se prekršajni sudovi u Đurđevcu i Križevcima spajaju na prekršajni sud u Koprivnici, te prekršajni sud u Pagu, na prekršajni sud u Novalji. U smislu da navedeni prekršajni sudovi zadrže svoj status. Predstavnik predlagatelja izvijestio je članove odbora da će predlagatelj pozorno razmotriti iznijete primjedbe i prijedloge i u slučaju njihove opravdanosti svojim amandmanima urediti konačni prijedlog zakona. Nakon provedene rasprave odbor je zaključio većinom glasova, da se Hrvatskom saboru predloži donošenje Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za pravosuđe, predsjednica odbora gospođa zastupnica Ana Lovrin. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora na 19. sjednici održanoj 27. siječnja 2009. godine razmotrio je Prijedlog zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova sa Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 12. prosinca 2008. godine s prijedlogom da se zakon donese po hitnom postupku. Odbor je prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno ovlasti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora. U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja ukratko je obrazložila predloženi zakon. Prijedlogom se od sadašnjih 114 prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj ustanovljava 59 prekršajnih sudova sukladno strategiji reforme pravosuđa i procesu racionalizacije mreže sudova. Kriteriji za racionalizaciju prekršajnih sudova jesu broj predmeta u pojedinom sudu, godišnji priliv predmeta, broj sudaca pojedinog suda, te međusobna udaljenost sudova. U raspravi su članovi odbora na Prijedlog zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova s Konačnim prijedlogom zakona iznijeli sljedeća stajališta, prijedloge i primjedbe. Stajalište je odbora da kod uređenja područja i sjedišta prekršajnih sudova pored kriterija za spajanje sudova Ministarstvo pravosuđa treba uvažiti i određene specifičnosti posebice kada se provodi racionalizacija sudova na otocima, treba poštovati tradiciju sudstva, udaljenost od sjedišta suda kome se pripaja. Mišljenje je da konačni prijedlog ne sadrži valjane razloge zašto se u pojedinim županijama osniva više prekršajnih sudova, a u nekim samo jedan. Primjerice, na području Krapinsko-zagorske županije, Ličko-senjske županije osnivaju se tri prekršajna suda dok se na području Zadarske županije i Koprivničko-križevačke županije osniva jedan jedini prekršajni sud. S obzirom na tradiciju suda i činjenicu da Prekršajni sud u Novalji nije zaživio predlaže se u glavi IX u Ličko-senjskoj županiji osnivanje Prekršajnog suda u Pagu za područje općine Povljana, Kolan i gradova Novalja i Pag. XIX u Dubrovačko-neretvanskoj županiji pored predloženog Prekršajnog suda u Korčuli osnivanje Prekršajnog suda u Blatu. Predlaže se u glavi VI Koprivničko-križevačka županija pored Prekršajnog suda u Koprivnici osnivanje Prekršajnog suda u Križevcima radi velike udaljenosti udaljenosti između tih sudova. Predlaže se u glavi XX Međimurska županija pored predloženog Prekršajnog suda u Čakovcu osnivanje Prekršajnog suda u Prelogu obzirom na broj stanovnika i tradiciju sudstva. Pojedinačni prijedlog da Odbor za pravosuđe podnese amandman na osnivanje Prekršajnog suda u Pagu nije dobio potreban broj glasova. Većinom glasova članovi odbora podržali su donošenje predmetnoga zakona uz sugestiju predlagatelju da razmotri i očituje se o iznijetim prijedlozima i primjedbama na Konačni prijedlog zakona do donošenja zakona u svrhu poboljšanja predloženoga zakona. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe je sa 6 glasova za i 4 suzdržana glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za zakonodavstvo, predsjednik odbora gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora je na 46 sjednici održanoj 27. siječnja 2009. godine raspravljao o Prijedlogu zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova s Konačnim prijedlogom zakona kojeg je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 12. prosinca 2008. godine. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. A na tekst konačnog prijedloga odbor nema primjedaba i to kako nomotehničke tako ni ustavno-pravne naravi. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Dugi niz godina hrvatsko pravosuđe suočeno je s problemom djelotvornog funkcioniranja što je paralelno značilo i znači problem nedovoljne učinkovitosti, nezavisnosti, nepristranosti i profesionalnosti, a onda se to reflektira na cjelokupno stanje u hrvatskom društvu, gospodarski razvoj, nezadovoljstvo hrvatskih građana, sporošću dobivanja pravorijeka i općenito slikom o nedovoljnoj vladavini prava. Stoga je problem već unatrag nekoliko godina trebalo rješavati strateškim pristupom, a rezultat takvog strateškog pristupa je bilo i donošenje Strategije reforme pravosuđa koju je donijela Vlada krajem 2005. godine, a potvrdio ovaj Hrvatski sabor, odnosno primio na znanje početkom 2006. godine. Temeljni ciljevi strategije reforme bili su jačanje vladavine prava, neovisnost i nepristranost pravosudnog sustava, jačanje učinkovitosti i djelotvornosti pravosuđa kroz smanjenje broja zaostalih predmeta, ubrzavanje sudskih postupaka i rješavanja novoprimljenih predmeta. Strategija reforme pravosuđa uspješno se provodi do danas kroz strateški dokument i akcijski plan uz strateški dokument koji je donijet 2005. godine i kroz revidirani akcijski plan koji je hrvatska Vlada donijela u 2008. godini. Revidirani akcijski plan sadrži 144 mjere za provedbu strategije. Strategija reforme pravosuđa kroz akcijske planove uspješno se do sada provodi o čemu govore statistički podaci o smanjenju broja zaostalih predmeta

a o tome govore i europska izvješća o napretku Hrvatske. Nakon analize uzroka neučinkovitosti hrvatskog pravosuđa u okviru Strategije reforme pravosuđa ocijenjeno je kao neophodno provođenje strukturnih promjena u cilju reorganizacije i racionalizacije sudačke mreže i državno-odvjetničke mreže u cilju smanjenja zaostataka neriješenih predmeta, racionalnog korištenja skupog sudskog sustava, rasterećenje nesudskim predmetima, razvoj sustava alternativnog rješavanja sporova i niz drugih mjera. U odnosu na mjeru racionalizacije mreže sudova utvrđeno je da se ona mora provesti na način da se osigura građanima pristup sudu, da predložena racionalizacija mreže osigura brže suđenje, učinkovitije i kvalitetnije suđenje i da ta racionalizacija bude ekonomski racionalna. U okviru projekata CARDS 2002./2003. analizirano je postojeće stanje sudova s podacima o broju sudaca, broju predmeta, sudskih savjetnika, vježbenika, službenika i namještenika za svaki sud prema okvirnim mjerilima za rad sudaca. Tada je kao rezultat jednog međunarodnog projekta utvrđen pilot projekt spajanja općinskih i prekršajnih sudova u osam gradova gdje se radilo o malim prekršajnim sudovima sa jednim sucem. Nakon analize učinka takvog spajanja pilot projekt pokazao se neuspješnim i da ne postiže zamišljene prednosti u smislu specijalizacije sudaca, uravnoteženja rješavanja predmeta, učinkovitije organizacije dežurstava, te je je racionalizaciju pokazalo se valjalo provoditi spajanjem sudova iste vrste. Tada se pokazalo da sama svrha racionalizacije nije ispunjena pukim fizičkim spajanjem kojim se postiže ušteda na na zgradama, grijanju, materijalnim troškovima, kadrovskim uštedama, premda je to itekako važno. Ali glavna svrha postiže se upravo objedinjavanjem tzv. sudačkih poslova, odnosno spajanjem predmeta tih sudaca radi ravnomjernijeg opterećenja sudaca i specijalizacije sudaca te mogućnosti veće fleksibilnosti u radu sudaca. Sukladno tim preporukama, Vlada Republike Hrvatske u ožujku 2007. donijela je zaključak o započinjanju procesa racionalizacije mreže sudove, spajanjem sudova iste vrste temeljem čega je u sklopu projekta KARC 2003., podrška reformi pravosudnog sustava izradilo kriterije spajanje općinskih i prekršajnih sudova. Paralelno s time, izrađen je i prijedlog racionalizacije državno-odvjetničke mreže. Zakon o područjima i sjedištima sudova donijet je u srpnju 2008. godine s početkom pune implementacije 1. siječnja 2009., Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništva donijet je u prosincu 2008. i i evo, sada je pred nama Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova kao završna faza racionalizacije prvostupanjskih pravosudnih tijela. Prema revidiranom akcijskom planu reforme pravosuđa u okviru projekta Poboljšanje rada u Visokom prekršajnom sudu i odabranim prekršajnim sudovima, svakako će rezultat biti podloga i prijedlog za pravilnik o dinamici fizičkog spajanja koji temeljem ovoga zakona treba donijeti ministar. Racionalizacija prekršajnih sudova uglavnom prati model racionalizacije općinskih sudova, tj. zadržava principe i kriterije toga spajanja, dakle uzima u obzir broj predmeta u pojedinom prekršajnom sudu u odnosu na broj sudaca, priliv predmeta, međusobnu udaljenost sudova uz uvažavanje zemljopisnih specifičnosti i prometne povezanosti, povezanosti, poglavito u odnosu na otoke i na razvoj otoka. U sustavu zadržava one prekršajne sudove u pravilu koji prema prilivu predmeta imaju predmeta za najmanje 3 suca. Zbog svih tih razloga, Hrvatska demokratska zajednica podržati će donošenje ovoga zakona u cilju postizanja ciljeva racionalizacije sudačke mreže, a to su upravo ravnomjerno opterećenje sudaca predmetima, brže rješavanje zaostalih predmeta, ubrzanje sudskih postupaka, mogućnost specijalizacije sudova i rješavanje sporova u razumnom roku. Mi čvrsto vjerujemo da će ova racionalizacija mreže prekršajnih sudova zasigurno polučiti namjeravane rezultate zajedno sa drugim mjerama koje su predviđeni akcijskim planom, revidiranim akcijskim planom u strategiju reforme pravosuđa, a prije svega tu mislim i rezultate nakon početka primjene novog Prekršajnog zakona kojega smo donijeli u ovom Saboru prošle godine i gdje imamo prve statističke pokazatelje da je broj priliva prekršajnih predmeta na prekršajne sudove smanjen za 25%, što numerički iznosi 120 tisuća predmeta, od čega naravno sada u prvoj fazi manji dio na Visoki prekršajni sud jer još nije u postupku, ti predmeti nisu došli do tamo, a rezultat je to uvođenja svakako u prekršajni postupak obvezatnog prekršajnog naloga i povećanje mogućega limita za za fakultativni prekršajni nalog. Stoga podržavamo donošenje ovoga zakona kao jedne od kvalitetnih mjera uz Strategiju reforme pravosuđa. Hvala lijepo.

da pokušaj spajanja, odnosno spajanje prekršajnih sudova s općinskih sudova nije dalo rezultate. Dalo je nažalost rezultate i to protuustavne rezultate jer upozoravali smo vladajuće da spajanje općinskih i prekršajnih sudova i to mimo zakona je kršenje Ustava par exellance i uopće ustrojstva sudbene vlasti. Još egzistira naša tužba pred Ustavnim sudom, ali Ustavni sud ima inače običaj da rješava naše tužbe … /Govornica se ne razumije./ …, dakle samo zakonodavac i počesto Vlada prvi uvide da su takvi zakoni protuustavni pa ih onda povuče iz procedure, odnosno prestanu se primjenjivati. To je jedna stvar. Druga, smanjenje broja prekršajnih sudova nije smanjen priljev kod Visokog prekršajnog suda koji jednostavno više ne zna što da radi sa zagušenjem, nema popune i dalje sudaca, dakle zadnje popune koje su izvršene praktički izvršene su do 2004. godine, a Visoki prekršajni sud jednostavno predmeti su već čim dođu tamo osuđeni na propast, osuđeni su na zastaru, a država tu gubi ogromna sredstva jer u tim prekršajnim predmetima leže kazne, odnosno odluke koje se tiču državnog proračuna prije svega. Eto, tu bi trebalo nešto također i učiniti. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Sabora, predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. U srpnju prošle godine ovdje u Saboru bez glasova većine oporbe prihvaćen je sličan zakon, ali koji se odnosio na sudove. Podsjećam, Zakonom o područjima i sjedištima sudova ukida se četrdesetak posto sudova u Hrvatskoj, pa ćemo ubuduće imati 67 umjesto 108 općinskih sudova. HNS je žestoko reagirao na ukidanje sudova kao prve mjere koja je od strane Vlade ponuđena Saboru u kontekstu reforme pravosuđa jer ukidanje bilo čega, a pogotovo mjesta gdje se građanima i više od stoljeća dijelila pravda, treba biti rezultat pomne, detaljne, sveobuhvatne analize zašto nešto mijenjamo, koliko košta promjena, koji su pozitivni efekti promjena. Rez, operacija, krv mora biti zadnji, a ne prvi postupak u ozdravljenja. Prije rezova moramo dobiti analize, snimanje, dijagnozu bolesti, neke druge lijekove, a nož dolazi na kraju. Mi smo nažalost u reformu pravosuđa prvo krenuli nožem, dakle stvari su postavljene i okrenute naglavačke jer to je trebala biti zadnja mjera iz područja pravosuđa o kojoj bi mi u Saboru trebali raspravljati. Prije toga bi trebali dobiti potpuni koncept, strategiju, ciljeve, rokove i izvršioce mjera u reformi pravosuđa iz čega bi bilo jasno jasno i poželjno da neke sudove moramo ukinuti. Ukidanje sudova trebala je biti mjera koja bi uslijedila tek nakon višegodišnje primjene i analize primijenjenih promjena u pravosudnom sustavu. U prosincu prošle godine ovdje je izglasan zakon kojim se ukinulo 8 općinskih državnih odvjetništava, pa će ih na kraju ostati ukupno 55. Naša tadašnja konstatacija bila je, blago nama ako su oni nedvojbeno višak i ako nema nikakvih drugih problema i potrebnih promjena u funkcioniranju državnog odvjetništva u Hrvatskoj koje bi trebali rješavati prije ukidanja tog viška. Na žalost, ima drugih i procesnih i materijalnih problema u funkcioniranju državnog odvjetništva. Naime, upaljena je crvena lampica na području stanja kadrova u državnom odvjetništvu. Na kraju 2007. godine bilo je nepopunjeno 400-tinjak radnih mjesta u državnom odvjetništvu ili 30% od ukupno zaposlenih Bez popune upražnjenih mjesta kvalitetnim i motiviranim državnim odvjetnicima i zamjenicima, državno odvjetništvo neće moći obavljati poslove koji su svaki dan sve složeniji i zahtijevaju sve više posebnih znanja. I bit će kočnica reformi pravosuđa, generator novih problema a ne čimbenik bržeg rješavanja postojećih problema. Znamo zašto je to tako. Jer je nezadovoljavajući materijalni položaj državnih odvjetnika, službenika i namještenika čije plaće su male u odnosu na odgovornost posla koji obavljaju. Još mnogo druge probleme treba rješavati prije ukidanja odvjetništava. Većina poslovnih prostora državnih odvjetništava je dotrajala, nužna su investicijska ulaganja, uredski namještaj dotrajao, informatička oprema zastarjela, dotrajale su ili čak tehnički zastarjele i instalacije u uredima. Ne mogu se nabavljati potrebna vozila neophodna za rad državnih odvjetnika, nema čak ni informatičkih programa nužnih za praćenje predmeta, ali i za nadzora nad radom državnih odvjetništava. Ako je igdje potrebna onda je to ovdje edukacija. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kolega, oprostite možda se radi o maloj zabuni.

Stravična je rečenica o izvješću o državnim odvjetništava u Republici Hrvatskoj. Bez osnovnih programa i njihovog daljeg razvoja državno odvjetništvo kao cjelina će se naći u velikim teškoćama, posebno u svezi učinkovitog suzbijanja korupcije, gospodarskog kriminaliteta, zaštite imovine Republike Hrvatske, te u svezi posebnih zadaća u sprječavanju terorizma. To su ogromni problemi o kojima se treba razgovarati prije nego što uzimamo škare u ruke i režemo. Mi prvo ukidamo, umjesto da popravljamo, razvijamo i stvaramo. Predlagač ukidanja odvjetništava je rekao, režemo tamo gdje nema dovoljno predmeta, posla, zadržane odvjetnike. Ali zato postoji instrument preraspodjele dodjele posla iz nekog drugog državnog odvjetništva kojega ima viška, a ne ukidanje pravne institucije u nekom gradu. Zašto nitko ne želi reći da je problem pravosudnih institucija u Zagrebu? Pa nećemo problem nefunkcioniranja službi u Zagrebu riješiti ukidanje sudova u Lici ili Zagorju ili pak ukidanjem državnih odvjetništava u Slavoniji ili Istri. Ili to predlagač misli da je Europi prodao dobru fintu, zadovoljio formu, popunio papir tzv. djelatnim, efikasnim, poboljšavajućim mjerama u ovom segmentu pravosuđa. Ako tako misli vara se, jer takvim mjerama mi driblamo sami sebe. To je na žalost magla, to je privid, to je zabluda, ali cijenu čega plaćaju građani Republike Hrvatske, a ne oni koji to predlažu. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava u prosincu prošle godine i sada ovaj Zakon o područjima i sjedištima prekršajnih sudova kojim se ukida 47 od 106 aktivnih prekršajnih sudova, samo prate onaj o sudovima iz svibnja prošle godine. tamo gdje smo ukinuli sud ne treba nam ni državno odvjetništvo, ne treba nam ni prekršajni sud. Malo koga zanima dobivamo li uopće s time što ili samo gubimo, jer i pravosudno osoblje iz ukinutih sudova i osoblje iz ukinutih državnih odvjetništava i prekršajnih sudova selit će se u neki drugi grad do kojeg će većina njih naravno morati putovati, ponekada i bez mogućnosti javnog prijevoza u kojem će se trebati dograditi ili potpuno na novo izgraditi prostori za njih, nabaviti nova oprema u kojem će neko vrijeme imati smanjenu radnu efikasnost zbog potrebe prilagodbe na novu radnu sredinu. Putovat će na posao u neki drugi grad, a istovremeno će državni odvjetnici ponovno odlaziti u svoj grad u kojem su ukinuti na izvide za kaznena djela, a suci za prekršaje barem u nekim slučajevima na uredovne dane na mjesta u kojima su prije radili, a sada će im ovim zakonom biti ukinuti sudovi. Rekli bi mi Zagorci sim, pa tam. I vjerujte mi to nije zagorski izraz za racionalni postupak. Naprotiv, to je pogrdan izraz za nekoga ili nešto što je ispalo glupo bespotrebno. A sim, pa tam u funkcioniranju državnog aparata gospodo košta i vremena i živaca i novaca. Naime, treba reći i da nitko neće izgubiti posao. Ni suci ukinutih općinskih ili gradskih sudova, ni državni odvjetnici, ni prekršajni suci. Ionako se tvrdi da ih ima premalo. Dakle, i nakon selidbe ćemo ih trebati plaćati i nakon selidbe će imati režijske troškove. Svemu tome treba još dodati troškove njihovog putovanja na posao u novi grad i svakodnevnih odlazaka na izvide u mjesta iz kojih smo ih ukinuli. Nitko ovdje govori što će biti sa javnim bilježnicima u mjestima u kojima se ukida sud ili državno odvjetništvo ili sada prekršajni sud. Stavit će ključ u bravu, naravno. Znate sada bi još samo trebalo otvoriti dilemu, pa treba li nam onda i policija u tim mjestima gdje više nema ni suda, ni državnog odvjetnika, ni suca za prekršaje, ni javnog bilježnika. Rješavamo li mi ovim potezima uzrok ili posljedicu i u kakav položaj dovodimo građane? Ljudi žele jeftinu, brzu i učinkovitu pravdu, ali i dostupnu. Ne žele da ih tjeramo u nekoliko desetaka kilometara udaljenija mjesta s kojima često nisu niti povezani javnim prijevozom. A kada će tamo doći vidjet će svog suca iz svog mjesta u kojem živi i u kojem se pravda dijelila možda više i od stoljeća pol, koji se preselio u drugo mjesto u drugu zgradu, samo se sudski predmet prošetao i stvorio novi bijes našeg građanina, jer je izgubio više vremena, živaca i novaca. A posao je možda izgubio i onaj javni bilježnik koji je radio u mjestu u kojem se sud ukida, jer bez suda teško da i on može opstati. Je li Vlada Republike Hrvatske dobro odvagnula dobre i loše strane ukidanja lokalnih sudova, državnih odvjetništava i sada prekršajnih sudova. Kolege zastupnici, jesmo li u materijalima na našim stolovima u sva tri ova zakona vidjeli analizu učinaka ukidanja sudova. Nismo vidjeli ni osnovnu a kamoli ozbiljnu, pomnu, detaljnu, sveobuhvatnu analizu. Zašto nešto mijenjamo, ukidamo, koliko košta promjena, koji su pozitivni efekti promjena? A sve da se ne dogodi kontra efekt da ne ubijemo kravu radi kilograma mesa. Da se takva analiza napravila ne bi se moglo dogoditi da 2007. godine Vlada dostavi Saboru prijedlog zakona o ukidanju pet općinskih i pet i pet prekršajnih sudova a 2008. zakone o ukidanju 41 općinskih ili gradskih sudova i 47 prekršajnih sudova. Pazite, sa 5 na 41 odnosno 47 ukinuta suda. Pa kakve su to vizije i kojih stručnjaka? Koje su to analize danas takve a za godinu dana devet puta drukčije? Može li Vlada tvrditi da će ukidanje 40-tak posto općinskih, gradskih i prekršajnih sudova, dovođenje u lošiji položaj fizički i psihički i u povećane troškove preko milijun stanovnika naše zemlje rezultirati bržim i efikasnijim dijeljenjem pravde. Mi mislimo da ne i ponavljamo da je to kozmetička mjera koja bi trebala dati privid akcije, koja će rezultirati velikim nezadovoljstvom građana a neće bitno doprinijeti bržem i efikasnijem sudstvu. Hvala. Klub IDS-a gospodin zastupnik Marin Brkarić. Izvolite.

činjenica je da se od 114 znači smanji broj sudova na 59 što je smanjenje ja bih rekao ukidanje neovisno što je ovdje rečeno spajanje za oko 50%. Isto tako, činjenica je da je ministar pravosuđa rekao da ćemo raditi rezove skalpelom a u ovom slučaju čini mi se da to činimo mačem iako se nekad i mačem dijelila pravda. No, svakako ovdje su naznačeni i kriteriji kojima se predlagač rukovodio. Rukovodio se kriterijima i broja sudaca i prilivom odnosno brojem predmeta i udaljenosti između pojedinih prekršajnih sudova. čini mi se da iako ono što je osnovno mi nemamo nikakve pokazatelje u ovom materijalu koliki je broj predmeta u pojedinom prekršajnom sudu, koliki je godišnji priliv, koliki je broj sudaca. Znači, možemo samo vjerovati da je predlagatelj ove podatke da tako kažemo kvalitetno i primijenio na postupak ukidanja sudova. Mi kao Klub zastupnika IDS-a ne možemo se složiti sa ovim prijedlogom zakona. Mislimo da koliko god možemo podržati reformu pravosuđa u kontekstu jedne i efikasnosti i sudske i pravne zaštite i osiguravanja sudske zaštite u razumnom roku, i povjerenje građana u pravnu državu, u vladavinu prava ali zasigurno ovakva racionalizacija mreže prekršajnih sudova nije prilog a nije prilog ja bih rekao prije svega racionalizaciji. Reći ću iz kojeg razloga. spomenut ću Prekršajni sud u Labinu koji se prema ovom prijedlogu zakona ukida, koji ima prosječan godišnji priliv od tisuću 800 predmeta činjenica je da ako tražimo da građani grada Labina, znači njih tisuću 800, ako tome pridodamo i podnosioce prekršajnih naloga i eventualne svjedoke, znači njih 3, 4 tisuće mora putovati Postavljam vam pitanje racionalizacije. Ti građani će biti izloženi dodatnim troškovima, znači a s druge strane i troškovima mi svi zajedno kao država izostanka s posla i mislim da će se time samo postupak poskupiti. Ne poštuje se ono načelo ekonomičnosti postupka. Nadalje, što se tiče Prekršajnog suda u Labinu gdje smo mi dali i amandman nije provedeno načelo da sjedišta prekršajnih sudova se usklađuju sa mrežom općinskih sudova jer Općinski sud u Labinu kao takav djeluje. Broj predmeta već sam spomenuo godišnje prosječno iznosi tisuću 800 predmeta. Isto tako, moram reći da je to jedini sud na istočnoj obali Istre i s druge strane na turističkom području a znamo da je i jedan povećani priliv predmeta upravo za vrijeme turističke sezone. Ažuran je u svom radu i s druge strane ima svoj prostor odnosno prostor u vlasništvu Republike Hrvatske pa nisu potrebna nikakva ulaganja za razliku od predlagača koji kaže da će za provedbu ovog zakona u državnom proračunu biti potrebno osigurati dodatnih 45 milijuna ili 45 milijuna i 200 tisuća kuna. Evo, to je ono što isto tako spomenuo bih i Prekršajni sud u Buzetu koji se isto ovim prijedlogom zakona ukida. Mislim da nije potrebno govoriti da njegova njegova nadležnost je za područje općine Lanišće i grada Buzeta a to su upravo područja od posebne državne skrbi odnosno brdsko-planinska područja. I možemo reći ono što je granično područje sa Republikom Slovenijom i zasigurno potreba jednog takvog suda je isto tako utemeljena. Evo, ono što je osnovno, mi možemo podržati ovaj zakon samo u slučaju da se prihvate naši amandmani koje smo uložili a mislim da ovaj zakon u cijelosti nije u prilog racionalizacije mreže sudova jer racionalizaciju moramo gledati ne samo kroz ukidanje sudova nego i kroz to da će naši građani ja bih rekao građani Republike Hrvatske pa i državljani ostalih država koji su naši gosti biti izloženi značajnim dodatnim troškovima a to su prije svega troškovi putovanja u druga mjesta, udaljenija, znači ne pridržavamo se onog temeljnog načela, načela ekonomičnosti postupka. Evo, predlažem da se amandmani naši prihvate i u tom slučaju mi ćemo moći podržati prijedlog ovakvog zakona a vjerujem da će amandman biti daleko amandman biti daleko više jer ima još novih nelogičnosti u drugim dijelovima Republike Hrvatske. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović.

Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Učestali prijedlozi zakona iz Vlade, iz resora Ministarstva pravosuđa o pripajanju i okidanju sudova proglašeni su petom i šestom brzinom reforme pravosuđa. Dakle, ovo je mjera koja treba u javnosti figurirati dakle, kao nešto što će riješiti sve probleme, prije svega što će riješiti predmete na tim sudovima po genijalnoj zamisli, ako se ukine sud, mi smo se riješili svih problema, nema ni stranaka, nema ni predmeta. U vremenu kada još uvijek imamo ogroman broj zaostataka, generalno i općenito govoreći kada je i dalje ogroman priliv na pravosuđe, govoriti o ukidanju pojedinih sudova ravno je govoriti o epidemiji dakle i ukidanju bolnica i zdravstvenih usluga. Jedino dobro što se od ovog prijedloga može dogoditi i što će se sigurno dogoditi da se taj zakon neće niti primijeniti, odnosno da ćemo samo imati promjenu ploče koju nitko živ osim rijetkih prolaznika nije uočio na tim već spojenim sudovima. Naime, ukidali su se, evo nedavno stupio je na snagu i Zakon o ukidanju općinskih sudova. I da vidite to na jednom primjeru kako ukidanje općinskih sudova, također kao jedna mjera par excelanse ubrzanja reforme pravosuđa funkcionira. Evo vam na primjeru Biogradskog općinskog suda koji se pripojio općinskom sudu u Zadru. Taj zakon je stupio na snagu, što se promijenilo? Ploča i to je trošak te reforme gdje piše općinski sud u Zadru, ispostava Biograd na moru i doslovno ništa se nije promijenilo. Iste strane, dapače dolaze i nove, novi postupci. Nešto što je nedopustivo za jednu ozbiljnu državu, nije se promijenila niti administracija, tj. statistika. To je neoprostivo. I kakvo je ovo više kazalište, izbacivanje magle za domaću publiku, za javnost, to u javnosti više ne prolazi, Europa očito to vidi, bolje izgleda nego mi, ali vide to i naši građani. I ja mislim da je prvenstveno za jednu odgovornu vlast da prestane tretirati građane kao neuku cirkusnu publiku. Ozbiljna su vremena i zahtijevaju ozbiljno i odgovorno ponašanje. Vidite, govoriti o reformi pravosuđa da se spojio sud, a da se ništa nije promijenilo, pa to je neodgovorno. Da statistiku niste uspjeli, dvije bar bilježnice odvojiti pa reći evo u Zadru se vodi za općinski sud u Biogradu, odnosno da je to ispostava Biograd, niti to niste bili kadri učiniti. A reforma ide, ukidali su se sudovi. Pa dajte malo, ovo su preozbiljne stvari da bi se na ovakav način mi mogli raspravljati. Dakle, smijeh, ignirancija i tako, oni se obično događaju znate kada u carinskom carinskom prekršaju ili nekom ozbiljnijem deliktu, dakle, od carinika uhvaćenih se smije ili se napadno smije. Dakle, jedna određena nelagoda sigurno je prisutna. Vi gospodine Kunst budite pristojni, budite pristojni i nemojte ovdje dobacivati i vrijeđati. Izvolite dignuti pločicu pa recite što mislite, jasno i glasno. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Nemojte polemizirati kolegice sa zastupnicima. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** A gospodine predsjedniče, to je moje pravo, kada vi ne reagirate, reagirati ću ja. Kao što će i građani morati reagirati jer ne reagira vlast. Evo vidite koliko ide ozbiljnost, molim vas, dozvolite da govorim, u ocjeni sredstava potrebnih za provođenje zakona navodi se da su osigurana za 2009. godinu ova sredstva 45 milijuna i 200 tisuća kuna. Zatim sljedeća rečenica: "U razdoblju do 2020. godine u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurati će se sredstva za provedbu ovoga zakona.". Dajte više konačno kada nešto radite recite u kojem razdoblju i koliko sredstva imate i koliko će to građane koštati. Nikada to još od ove vlasti nismo saznali. Koliko će trajati njezine izvedbe i koliko će to koštati. evo primjer slučaj prekršajnog suda u Pagu kojeg je ova vlast naumila ukinuti. Naravno da je to diglo na noge građane Paga i pitaju se pod čijim je to utjecajem učinjeno i zbog čega. Naime prekršajni sud u Pagu egzistira prije 6 stotina godina u gradu Pagu su bila dva suca. Ne zaboravimo da je pravna povijest dio naše kulture, kulture hrvatskoga naroda. I dakle, i ne ukidaju se tek tako sudovi kao što se vadi pokoji gnjili zub, nego onda gdje zaista je …/Govornik se ne razumije./… takav da taj sud nema nikakvog posla. Mi imamo odredbu zakona koju je evo i ova vlast hvalila, koji je bio pripremljen davno, prihvaćen je ovdje zakon jednoglasno da upravo u vremenu i te krize predmeta, dakle, da imamo veliki broj predmeta, da manje opterećeni sudovi prihvaćaju te predmete drugih sudova. Onda kakav je smisao te odredbe i tog zakona ako se ukidaju manje opterećeni sudovi, ali ovi koji se i ukidaju nisu manje opterećeni nego i jedini koji postoje. Pa tako imate takav apsurd, dovodi jednostavno do apsurda da se sud u Pagu koji postoji ukida, a osniva se sud u Novalji u drugoj županiji koji ne postoji. Nego ga treba tek ustrojiti. Pa gdje je to racio postupanja. Nešto što ima postoji, ima svoju administraciju, stranke, ogromno područje, nitko ne govori da čak i u Novalji ne treba biti sud i neka se sud i ustroji, prekršajni, isto ne znam kakvi troškovi. Ali je li normalno da Zadarska županija ima, ostaje samo na jednom jedinom prekršajnom sudu? Pa gdje će onda biti smješteni ovi ako se i provede ovaj. Dakle, jedino je šansa da se ne provede kao što se i ne provode ni sada ovakvi zakoni. Gdje ćete smjestiti? Nemate, jedva da smo osigurali prostor i to jedne pristojne uvjete novog suda u Zadru za Trgovački i Prekršajni sud. Šta sada i od tog reda treba praviti iznered? Naravno da je i tadašnji, sada više nije tadašnji gradonačelnik reagirao, oglušili ste se. Pa ja mislim da je pitanje pristojnosti i elementarne kućne pristojnosti da ne govorim kako vlast mora komunicirati prije svega sa gotovo svugdje u Europi već priznatom četvrtom granom vlasti lokalnom samoupravom. Da njih nitko ni za što ne pita. Hoće preko “Zanzibara“ saznati što će se dogoditi i kakve mjere i kako se oni moraju organizirati? Pa to je nedopustivo. Takav stupanj bahatosti viđen je samo 1999. godine ali koji onda izaziva i navještaj novog valjda vremena. Je li moguće da predsjednik suda saznaje preko medija da se ukida njegov sud? Jel' je to poštivanje sudbene vlasti? To je bahatost. O tome također govori i predsjednik prekršajnog suda ili očito tih predsjednika se treba lišiti pa onda ćemo i ukinuti sud, pa ćemo pripojiti ovdje, ondje kako bi eto morali raspisati oglas, natječaj za novog predsjednika sudova jer je bilo i takvih situacija. Dakle, u vremenu kada pravosuđe i dalje trpi pod velikim teretom prije svega i neriješenih predmeta ali i drugih poteškoća evo vlast se naumila baviti uprizorenjem da se nešto događa, a na ovaj način ono što je najbolje što se može dogoditi jeste da se ne dogodi ništa. Evo pojedini zastupnici iz kluba SDP-a pripremili su amandmane vrlo ozbiljne koji opravdavaju dakle ostanak nekih prekršajnih sudova, prije svega rukovodeći se mjerodavnim, objektivnim pokazateljima koje su proizašle iz administracije tih sudova, iz lokalnih samouprava. I još nešto da se ovdje svi skupa, da bude izvan svake sumnje. Mi u klubu SDP-a također smatramo da treba racionalizirati mrežu sudova i svih vrsta sudova i svih razina sudova. To čak nije ni upitno ja mislim i kod pojedinaca ovdje u pojedinim klubovima, ni kod našeg građanstva. Ali onda i sve dotle dok ne budu riješeni zaostaci, dok ne bude priliv na jednoj prihvatljivoj razini za sve sudove dotle ova mjera i kad je osmišljena i kad je osmišljena je u svakom slučaju preuranjena i to nije prioritet reforme pravosuđa. Prioritet reforme pravosuđa je borba protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta i da vlast omogući sudbenoj vlasti da radi slobodno svoj posao, da makne ruke sa neovisnosti pravosuđa. Jer pitanje dakle i ono što je bio nekakav začetak neke samosvojnosti i vjere u sebe bit će poljuljan. Dakle, evo mi u klubu SDP-a držimo da u sadašnje vrijeme, dakle na ovakav način mijenjati zakon gdje nisu na kraju krajeva ni osigurana sredstva je preuranjeno. Ali u svakom slučaju podrška ili ustezanje našeg glasa za ovaj zakon ovisit će i o prihvaćanju naših amandmana. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo u ovom vehementnom govoru izrečeno je niz netočnosti, ali ja ću se ograničiti samo na jednu. Pa je tako bilo rečeno da se stupanjem na snagu odredbe o spajanju općinskih sudova nije dogodilo ama baš ništa, nego su samo promijenjene ploče na sudovima. To nije točno i mene čudi kako uvažena zastupnica Antičević-Marinović to ne razumije, a trebala bi razumjet da se dogodilo jako puno supstancijalno jer smisao racionalizacije kao što sam rekla nije spajanje zgrada, već je upravo smisao objedinjavanje sudskih predmeta i sudaca u jednom sudu radi ravnomjernog opterećenja mogućnosti edukacije i specijalizacije sudaca u cilju bržeg rješavanja predmeta. A o tome kako građani se štite i stalno se misli na dobrobit građana rekao je predsjednik ove stranke da je građanima dobro, ali to oni ne znaju kako im je dobro i ne osjećaju. A kako je građanima pokazali su na izborima 2003. i 2007. godine. Kolegice Antičević, malo prije ste kada ste govorili ovdje tražili zaštitu od mene jer da vam netko upada u riječ, je vrijeđao./… Vrijeđao, jel'? A vi mislite za sebe da ste vi izvan ovoga Sabora, da pravila jedna vrijede za vas, a sve za druge vrijede druga pravila. Vi dakle mislite da vi možete dobacivati, a onda je to u redu. A ako netko drugi dobacuje onda vas to smeta, a ovo vas ne smeta. Pa dajmo jedanputa, nemojmo dvostruk, trostruka, stostruka mjerila imati. Evo opet sada! To je dobar slogan i ja ga podržavam. Državni tajnik, Dražen Bošnjaković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Pa racionalizacija je jedan bolni postupak i to je nešto što smo se svi složili kad smo išli u racionalizaciju mreže općinskih sudova da to moramo provesti. Ja ću samo reći jedan podatak. Francuska koja ima 65 milijuna ljudi ona ima 180 ovih prvostupanjskih općinskih sudova. Sada je kod njih na dnevnom redu racionalizacija, gdje sa 180 pokušavaju doći na 160. Mi koji imamo 4 i pol milijuna ljudi imali smo jučer, znači do 1.1. 108 ili 109 općinskih sudova. Doista je veliki nesrazmjer broja ljudi, broja sudova i ono što smo i kod općinskih sudova govorili, u okviru tako malih sudova niti su nam suci, niti su nam službenici pravilno i dobro iskorišteni. I zato moramo stvoriti malo veće jedinice, malo veće sudove u okviru kojih će se puno bolje rasporediti taj teret suđenja i teret svih ostalih onih administrativnih poslova koji su u jednom sudu obavljeni. Ovaj prijedlog zakona, ja ne kažem da smo možda sve pogodili jer kakvu god mi mrežu prekršajnih sudova napravili, uvijek će biti argumenata da smo trebali nešto spojiti ovako ili onako. i kolegica Antičević je rekla, podnijeti su amandmani, mi ćemo vrlo pomno sve amandmane proučiti i vidjeti ono što je prihvatljivo, vjerojatno i prihvatiti. Ali ono u što moramo ući. Imamo dakle 33 suda koji imaju jednog suca za prekršaje. Sljedeća 33 imaju 2 suca za prekršaje. Mi smo u okviru reforme pravosuđa donijeli novi zakon o prekršajima. Efekti tog zakona se itekako vide, broj predmeta nam na sudovima pada. Zašto nam pada? Zato što predmeti ne dolaze na prekršajni sud, već se rješavaju na onoj instanci prekršajnim nalogom. Mi imamo za prošlu godinu već 25% predmeta manje nego što smo imali godinu dana prije. Zastaru, rok zastare smo produžili. Dakle, nama u budućnosti ono što očekujemo je znatni pad predmeta na tim prekršajnim sudovima i zato smatramo da je potrebno napraviti jednu puno drugačiju, bitno drugačiju mrežu tih sudova gdje ćemo imati, znači barem 3 ili 4 suca koja ćemo moći, pa slat na suđenje i ove službe izvan suda, pa i tamo gdje ćemo odrediti sudačke dane i neće biti ovo što je rečeno da ćemo mi građanima ovdje željeti da oni idu ne znam koliko desetaka kilometara dalje, nego zapravo želimo te ljude što je moguće bolje iskoristiti u procesu odlučivanja. Ovo se ne mogu složiti, gledajte sa tezom da smo sa 1.1. dobili novu mrežu općinskih sudova gdje se apsolutno osim promjene ploča ništa nije promijenilo. To je netočno. Kao prvo, nisam siguran da je baš u redu nakon mjesec i pol dana da uopće procjenjujemo funkcioniranje te mreže sudova. Znate, mjesec i pol dana je kratko razdoblje da bismo mi sada analizirali je li to dobro ili to nije dobro. Ali ono što vas uvjeravam, dosta smo mi tih sudova koji su spojeni obišli i manje-više vršitelji dužnosti predsjednika tih sudova itekako pozdravljaju ovu novu organizaciju i već sada sa tim kadrovima raspolažu na način da tamo gdje im je falilo službenika sa onoga drugog suda dovode ih ovdje, popunjavaju te praznine, itekako bolje raspolažu sa sucima i službenicima koji su nam bili jučer u sustavu, ali jučer gdje rascjepkanosti sustava naprosto su bili neiskorišteni i ovo što smo željeli sa općinskim sudovima itekako daje rezultate. Svi ovi spojeni sudovi gdje ste rekli da nema statistike, itekako ima. Imamo elektronske upisnike na svim tim sudovima i ovo o čemu je kolegica Antičević govorila Biograd-Zadar. U Biogradu i taj predsjednik suda do jučer, i ti suci, oni su dio sustava i dio su Općinskog suda Zadar. I imaju jedinstveni upisnik i ako je falilo ako je falilo sudaca i službenika u Biogradu, vjerujte mi vršitelj dužnosti ili novi predsjednik Općinsko suda u Zadru itekako će tamo poslati ljudi koji će na tim predmetima raditi i obrnuto, ako su ovdje bili neiskorišteni u Biogradu, a u Zadru ih manjka, itekako će iz Biograda tih 20-ak kilometara doći i raditi će u Zadru. I to je smisao racionalizacije. Da baš ništa nije učinjeno i da mi puštamo maglu, nije jedino racionalizacija i nova mreža sudova, nije to jedina mjera koja će dovesti sutra i danas do kvalitetnijeg i boljeg suđenja. Mi smo donijeli cijeli niz zakona koji moraju zaživjeti i čija implementacija je u tijeku. Ja ću reći upravo izmjene Zakona o parničnom postupku, donijelo smo novi Zakon o kaznenom postupku, upravo to da bismo građanima olakšali pristup sudu donijeli smo Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji sa 1.2. ove godine počinje živjeti. Dakle, cijeli niz mjera smo kako bismo došli upravo do onoga što naši građani žele. Njih vjerujte mi, ja mislim da ne zanima koja je to ploča na nekakvoj zgradi, da li je to sud tog mjesta ili je to ispostava nekakvog drugog suda, ja mislim da njih zanima da oni dođu i da što je moguće prije zaštite svoje pravo i zaštite svoj interes i to je ono čemu mi težimo. A znate, što se tiče gustoće i što se tiče te mreže, ovo što je kolegica Antičević rekla da mi sad želimo ukinuti sudove, pa ćemo ukinuti predmete, to naprosto ne stoji. Predmeti i dalje ostaju u radu, međutim u jednom drugačije, mi se nadamo puno boljem i puno efikasnijem sustavu. (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Proces racionalizacije mreže sudova ili kako se to zaključkom Vlade kaže i postupak spajanja sudova iste vrste završen je. Započinjemo spajanje prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj, odnosno njihovo ustanovljenje. Ono o čemu najviše raspravljamo danas i na što se uglavnom pozivamo, to su kriteriji koji se uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja novog broja prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj pa tu uglavnom navodimo broj predmeta, godišnji priliv predmeta, broj sudaca kao i udaljenost sudova koja bi trebala biti manja od 50 kilometara. No zaboravljamo na neke povijesne činjenice i neku možemo reći saživjele u praksu sudovanja u nekim našim gradovima, pa tu posebno ističem grad Križevce i grad Čazmu. Naime, pored tradicije postojanja suda u Križevcima i suda u gradu Čazmi koja je daleko dulja od okolnih sudova koji bi prema ovom prijedlogu zakona ostali djelovati treba uzeti u obzir i činjenicu da Prekršajni sud u Križevcima pored grada Križevaca pokriva i područje okolnih općina i to Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec, Gornju Rijeku i Kalnik, a to je cjelokupno područje koje ima negdje oko 38 tisuća stanovnika, kao i sud u gradu Čazmi koji pokriva Općine Štefanje i Općine Ivanjsku. Isto tako kod pripajanja Prekršajnog suda u Križevcima, sud u Koprivnici, ne bi se mogli u obzir uzeti kriteriji prema kojima je u prijedlogu spomenutog zakona utvrđen broj prekršajnih sudova kao što je to broj predmeta u pojedinim prekršajnim sudovima, njihov godišnji priliv, broj sudaca koji u pojedinom sudu obavljaju sudačku dužnost, kao i međusobna udaljenost sudova manje od 50 Također ističemo da bi sud u Koprivnici bi 60-ak kilometara udaljen za stanovnike rubnih općina županije i to općina Gornja Rijeka i Kalnik, a koje su ujedno ili po određenim statističkim mjerilima spadaju u najsiromašnije općine u županiji, te bi njihovim stanovnicima sigurno putovanje u Koprivnicu predstavljalo velike poteškoće, odnosno veliki problem. Što se tiče pak broja predmeta u sudu, odnosno njihovog godišnjeg priliva, te na osnovu toga broja potrebnih sudaca, Prekršajni sud u Križevcima po oba kriterija zadovoljava da bude uvršten u novi zakon. Naime, Prekršajni sud u Križevcima je 2006. godine zaprimio 5 tisuća i 60 predmeta, 2007. godine zaprimio je 4 tisuće 930 predmeta, a 2008. godine zaprimio je 3 tisuće 732 predmeta. Na osnovi broja priliva predmeta se određuje broj sudaca u sudu, te bi za ovaj broj predmeta prema mjerilima Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske u Križevcima trebalo raditi 3, odnosno konkretno 3,25 sudaca. Do sada je s ovim brojem sudaca Prekršajni sud u Križevcima vrlo ažurno rješavao sve dospjele predmete, pa je po broju riješenih predmeta bio pri samom vrhu u Republici Hrvatskoj. No, prilikom donošenja zakona kako čujemo danas razne racionalizacije, pa tako i ovdje racionalizaciju mreže prekršajnih sudova, valja promatrati ove racionalizacije i sa stajališta troškova naših građana, odnosno moramo si postaviti pitanje da li racionaliziramo njihove troškove, odnosno troškove naših građana. Ovdje napominjem ukoliko bi se temeljem novog zakona u Križevcima ustanovio Prekršajni sud u gradu Križevci. Grad Križevci je spreman osigurati i radni prostor za prekršajni sud. Stoga evo mi s obzirom na navedene prijedloge, predlažemo da se u Prijedlogu Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova, uvrsti i Prekršajni sud u Križevcima, odnosno Prekršajni sud u gradu Čazmi. Hvala vam lijepo. Hvala. Klub HDSSB-a gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite.

ne samo sudove, ne samo odvjetništva, neću gospodine potpredsjedniče promašiti temu i prekršajne sudove isto tako, Naravno itekako kada govorimo o racionalizaciji, treba racionalizirati i 550 i ne znam koliko ima jedinica lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Trebalo je donijeti već po momo mišljenju davno i strategiju regionalnog razvitka Republike Hrvatske, definirati regije Republici Hrvatskoj. Dakle, čini mi se da je evo ovakva racionalizacija možda veći prioritet kada govorimo o regionalizaciji Hrvatske nego što su sudovi. Međutim, ovim materijalom konkretnim Prijedlogom Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova s Konačnim prijedlogom zakona, nije bi baš najjasnije zbog čega se on ovako žurno donosi u prvom i drugom čitanju. Dakle, po hitnom postupku. To prije svega. Ali je činjenica da se u Republici Hrvatskoj ukida 47 prekršajnih sudova. Mislim da je ključ da nam ili smanjuje evo državni tajnik me ispravlja, da se spaja. Dakle, državni tajnik kaže, ne mi ne ukidamo prekršajne, mi spajamo prekršajne sudove. Možda da se definiramo što to zapravo znači. Da li mi ukidamo ili spajamo? Dakle, da li u pravu državni tajnik kada koristi ovaj naziv spajamo ili su u pravu zastupnici naravno koji se kritički osvrću na ovo i kažu ukidaju se prekršajni sudovi? Po mom mišljenju ovaj materijal i način i cilj racionalizacije ukinuti prekršajne sudove tamo gdje oni nemaju razloga postojati. Tamo gdje je broj predmeta mali, gdje nema posla za prekršajni sud. Dakle, intencija je vjerojatno ukinut prekršajni sud u onim mjestima gdje nije opravdano njegovo postojanje. Ukoliko sve ostane po starom kao što to kaže, a kako ja doživljavam spajanje, dakle spajanje imenovat ćemo utvrditi sjedišta sudova. Sjedišta koja su bila ovih 47. Ja Ja bih prije za ovih 47 prekršajnih sudova, jer ne mogu kazati ovih 47 sudova koji su nestali sa popisa se spajaju. O.k. možemo kazati spajaju se ali sa drugim sudovima prekršajnim kojima je sjedište u drugom mjestu. Savršeno svejedno. Ali dopustite da mogu izraziti svoje mišljenje. Dakle, ovim materijalom na nekoliko stranica, radi se o ukidanju prekršajnih sudova. Dakle, po meni je vrlo neozbiljno od predlagača ovoga zakona da je na 11 stranica, na 11 stranica pred Hrvatski sabor predložio ukidanje 47 prekršajnih sudova. I to na način koji po meni vrijeđa zdravu pamet zastupnika. Pa o čemu ćemo mi raspravljati temeljem ovog materijala. Ajde, dajete molim vas mi kažite, evo gospodine potpredsjedniče ja se ispričavam, ali recimo ukida se ili kako kaže državni tajnik spaja se, ali ja kažem ukida, Prekršajni sud u Našicama. Evo gospodina Rončevića, da li vi znate zbog čega ovakav prijedlog? Zašto se ukida taj Prekršajni sud u Našicama? Da li tamo nema dovoljno predmeta, da li tamo nema dovoljno sudaca? Milim koji su to razlozi? Ni jedan jedini pokazatelj, niti za jedan sud. Ukidate i Prekršajni sud i u Donjem Miholjcu, a onda ukidate u Iloku. Ilok-Vukovar nema 50 kilometara, ima manje od 50 km. Ali ako ste bili u Iloku ili putovali između Vukovara i Iloka onda jako dobro znate koliki je to problem jer zbog jednostavne prometne povezanosti događa vam se da čekate i po nekoliko sati kada je cesta zatvorena. Dakle, prijedlogom ukidate i sud u Iloku. Ne znam kako će recimo ministar Čobanković na to reagirati. Jako bih volio čuti njegovu izjavu povodom ovoga prijedloga gospodina Čobankovića koji dobro pozna problematiku u Iloku pa između ostalog i prekršajnog suda da li se on slažem s ovim prijedlogom primjerice da se ukida Prekršajni sud u Iloku. Ili, ukidaju se ovim prijedlogom zakoni prekršajni sudovi u Orahovici, Slatini, Pitomači, dakle u Virovitičko-podravskoj županiji. Predlagač ovim prijedlogom zakona ukida tri prekršajna suda. Evo ja pozivam zastupnike iz Virovitičko-podravske županije osobito oni koji su u stranci koja je u prigodi predlagati, dakle stranci koja obnaša vlast ovaj zakon da obrazlože jer u ovom materijalu toga nema, zbog čega su predložili ili zbog čega je ovakav prijedlog zakona da se ukidaju sudovi u Pitomači, u Slatini i u Orahovici. Dakle, isto se odnosi sasvim sigurno i na ostala područja u Republici Hrvatskoj. Dakle, temeljna zamjerka ovoga materijala je ta što ovaj materijal ne donosi ni jedan jedini pokazatelj, ni jednu jedinu brojku zbog čega predlagač predlaže na ovakav način ukidanje 47 prekršajnih sudova. I slažem se sa namjerom da pretpostavljam da sasvim sigurno sadašnja mreža prekršajnih sudova brojčano da ju treba smanjiti, da ju treba racionalizirati i u tom smjeru HDSSB isto tako zastupa to stajalište. Ali da dižemo ruku za ukidanje 47 prekršajnih sudova sa materijalom od 11 stranica koji apsolutno ni za jedan jedini prekršajni sud za koji se predlaže ukidanje ili kako vi kažete spajanje ne pokazuje argumentirano brojkama, statistikom i činjenicama da je zaista potrebno odnosno racionalno ukinuti taj prekršajni sud takav materijal i sa takvim pristupom se ne slažemo. Naš prijedlog je da ovo ipak ide u prvo čitanje sa kakvim takvim ali evo ovakvim materijalom a da predlagač za drugo čitanje predloži i ovdje u Hrvatski sabor materijal koji će brojčano, statistički i zaista argumentima i činjenicama pokazati za sve one prekršajne sudove za koje predlagač predlaže da se ukinu zbog čega se ti prekršajni sudovi ukidaju. Ovakav prijedlog zakona prihvatiti ne možemo. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 13 sati i 1 minutu isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Državni tajnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Da još jednom ipak ponovim. Temeljni motivi za drugačiju mrežu prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj. 33 prekršajna suda imamo znači gdje imamo jednog suca. Slijedeća 33 imamo gdje imamo dva suca. Tendencija je pada predmeta zato što smo prije dvije godine donijeli novi Prekršajni zakon koji rješava stvari na nižoj razini da uopće niti ne dođu na prekršajni sud. Dakle, cijeli niz sudova nam nema niti u ovom trenutku one elementarne uvjete da budu zasebni sudovi. Da li je to ukidanje ili spajanje? Najtočnije, nova organizacija. Se ono za što vi mislite da mi ukidamo, da više neće tamo ničega biti itekako će biti na tih 47 sudova. Bit će znači institut i stalne službe izvan sjedišta suda, bit će institut i sudačkih dana tako da ti ljudi u odnosu na koje se vode prekršajni postupci za određeno područje nećemo ih iz Orahovice slati u Viroviticu nego ćemo osnovati ili stalnu službu izvan suda ili ćemo odrediti sudačke dane. U svakom slučaju, cilj je ono što sam rekao i u svom nastupu prije. Cilj nam je puno bolje rasporediti taj teret suđenja u odnosu na resurse koje imamo. To je jedini cilj. Nikakav cilj nije nigdje ništa ukinuti. Jer kad bismo ukinuli to znači da bismo iz sustava morali izdvojiti i službenike i suce i cijelo jedno područje zapravo maknuti van. Ne, ovdje se radi isključivo o drugačijoj organizaciji. U ovom trenutku Zagrebačka burza pala je 4%. Mene zanima tko će odgovarati zbog širenja uznemirujućih vijesti o ukidanju drugog mirovinskog stupa što je očito izravna posljedica drastičnog pada indeksa na Zagrebačkoj burzi. burzi. Dakle, to je jedno vrlo ozbiljno pitanje koje je puno važnije od ovoga da li će se i kako spojiti prekršajni sudovi. Ali kad o prekršajnim sudovima govorimo onda bi trebalo razriješiti prije svega dilemu, mi smo u Strategiji reforme pravosuđa u jednom trenutku rekli da postoji ideja da se prekršajni sudovi stope s općinskim sudovima što znači da bi prije svega od predlagatelja trebali dobiti decidirani odgovor da i se definitivno zauvijek od te ideje odustalo, ili je ovo jedan od koraka u tom procesu dakle stapanje prekršajnih sudova s a općinskim sudovima. sada, kao što kod spajanja općinskih sudova ili narodski rečeno ukidanja općinskih sudova se nisu baš u potpunosti poštivali kriteriji pa je tako u mojoj županiji Općinski sud u Đurđevcu ukinut iako je zadovoljavao svim kriterijima. Ali znam da je morao svatko nešto dati pa su se evo HDZ i HSS u mojoj županiji odrekli Općinskog suda u Đurđevcu da i oni daju doprinos reformi pravosuđa. Da se slijedila ta strategija ili ti kriteriji onda sigurno ne bi bio ovakav zakon kao što danas imamo koji predlaže da se u mojoj županiji dakle Koprivničko-križevačkoj ukinu prekršajni sudovi i u Križevcima i u Đurđevcu. Ako se slijedi logika da tamo gdje imamo općinski sud ostaje prekršajni sud onda je trebalo minimalno ostaviti situaciju dakle ili strukturu da Prekršajni sud u Križevcima ostane. Ako se slijedila misao racionalizacije onda je trebalo ići za tim da i Prekršajni sud u Đurđevcu ostane. Zbog čega? Zato jer mi danas imamo tri prekršajna suda u Koprivnici, u Križevcima i u Đurđevcu od kojih jedino Prekršajni sud u Đurđevcu radi u državnim prostorijama. Prekršajni sud u Koprivnici radi u prostoru grada Koprivnice. Već tri godine predsjednica prekršajnog suda obija sklopiti uopće ugovor o zakupu. Jedino za šta ima novce za telefon, čak nema novce niti za struju, vodu i plin u tim prostorima. E sada, u te neuvjetne prostore u Koprivnici, mi ćemo još spojiti dva suda i to sud iz Križevaca i sud iz Đurđevca. A s druge strane već smo ukinuli sud, općinski sud u Đurđevcu, koji ima vlastiti prostor, koji je sagrađen 1952. koji je obnovljen prije 3 ili 4 godine i gdje dakle, imamo gotovo idealne uvjete za rad i općinskog ali i prekršajnog suda. Zato ja predlažem amandman, napisao sam amandman, dakle, da se odustane od ovakvog rješenja upravo zbog kriterija koje ministarstvo ističe u ovom trenutku, jer kriteriji ili su kumulativni ili su pojedinačni. Ako su kumulativni onda bi pretpostavljam puno, onda bi trebalo recimo ukinuti i prekršajni sud u Koprivnici zato jer prekršajni sud u Koprivnici nema vlastiti prostor. Ako su pojedinačni, onda bi najracionalnije bilo da prekršajni sud u Đurđevcu ostane upravo zbog toga što ima svoje prostore tamo, upravo zbog toga što je ukinuti općinski sud u Đurđevcu, pa sada ipak da ostavimo nešto od pravosuđa u Đurđevcu, da ostane prekršajni sud u Đurđevcu i da ostavimo mogućnost možda i upravljanja time da suci dolaze ponekad i u prostor bivšeg općinskog suda u Đurđevcu suditi u nekim drugim predmetima. E sada što se tiče prekršajnog suda u Križevcima, njegov godišnji priljev je 2006. bio 5060 predmeta, 2007. 4930, 2008. 3732, okvirnim mjerilima za utvrđivanje broja sudaca u prekršajnim sudovima od 1. 12. 95. prosjek priljeva predmeta u zadnje tri godine 3,25 po sucu. Udaljenost križevačkog područja sa koprivničkim, uzevši u obzir cjelokupni teritorij prostire se na više od 60 kilometara, dakle, nije zadovoljen ovaj kriterij da ne bude udaljenost prekršajnog suda više od 50 km, jer neki građani sa križevačkog područja trebati će više više od 60. A prekršajni sud u Križevcima pokriva teritorij od preko 38 tisuća stanovnika jer on je nadležan za grad Križevci i četiri okolne općine. on ima danas dva suca i jednog savjetnika, ali to nije razlog, to nije zbog toga što nisu htjeli nego zato što nisu dobili odobrenje za zapošljavanje sudaca. Dakle oni su sada grešni zbog toga što ministarstvo im nije dalo odobrenje na njihove opravdane zahtjeve da se zaposle suci. To je isto i u prekršajnom sudu u Đurđevcu, to je isto i u prekršajnom sudu trenutno u Koprivnici gdje nedostaju dva suca i jedan je natječaj bio raspisan ali je bio poništen, dakle, može se popuniti. To je isto bilo i na općinskom sudu u Đurđevcu gdje su imali pet sudaca iako je bilo potrebe za 6,5 sudaca, dakle, 6 sasvim sigurno. Situacija sa Đurđevcem isto takva, Đurđevac sam po sebi jest udaljen negdje 30 km ali krajnje općine područja Đurđevačkog su udaljeni preko 50 km. Dakle, ja apeliram da se usvoji moj amandman i da prekršajni sud u Križevcima ostane zato jer nekoliko razloga je za to. Dakle, u Križevcima imamo općinski sud, pa je odluka tamo gdje imamo općinski da ostane i prekršajni, udovoljava svim uvjetima što se tiče broja predmeta i priljeva po sucima, udovoljava i danas jer ima 2+1, ali trebalo bi dakle osigurati da se dozvoli zapošljavanje barem još jednog prekršajnog suca. Što se tiče Đurđevca on je udovoljavao u potpunosti predmeta i broja sudaca, ali ima prostor. bilo bi šteta da selimo, dislociramo ljude iz jednog grada u drugi grad gdje nema prostora a da ostavljamo prostor prazan prostor prazan u Đurđevcu. I da nažalost jedan grad koji ima drugu tradiciju i vrlo značajnu ulogu u povijesti Hrvatske zato jer je bio jedan od točaka koji Turci nikada nisu usvojili, danas u samostalnoj Hrvatskoj ostaje bez pravosuđa u cjelini, dakle, gubi jednu od karakteristika grada. Mi bi trebali ipak reći da grad bi morao imati nešto od pravosuđa ako bi se želio zvati uopće gradom. On je imao od početka dakle, od 1852. u Đurđevcu postoji općinski sud. Mi evo ga u ovom stoljeću dokidamo pravosuđe u gradu Đurđevcu. Ja bih molio dakle, da se iz ovih argumenata o kojima sam govorio predlagatelj razmisli i da uvaži moj amandman jer mislim da ima sasvim dovoljno argumenata sasvim dovoljno argumenata koji ovdje postoje. Isto tako kada sam govorio u ime odbora rekao sam i za jednu inicijativu sa otoka Korčula gdje se ukida prekršajni sud u Blatu i spaja se sa prekršajnim sudom u gradu Korčuli, zahtjeve dakle, tamo da taj prekršajni sud ostane iz cijelog niza razloga, a jedan od tih je dakle, da se u Blatu i povećava broj stanovnika u posljednjem razdoblju i zbog svih onih mjera koje i grad i županija i država čine na poticanju populacijske politike prije svega na otocima. I isto tak imate situaciju nelogičnu na otoku Pagu, dakle, gdje se ukida prekršajni sud na Pagu, a osniva se sud u Novalji koji u ovom trenutku ne postoji, iako postoji sud u Pagu. Dakle, trebalo bi doista sve kriterije ujednačiti i vidjeti da se racionalizira pravosudni sustav. Ali ne na način da se s jedne strane dakle, to radi administrativno i mehanički. I s druge da to prouzroči stvaranje novih troškova. Evo još jedanput molim, dakle, da se usvoji moj amandman da Križevci i Đurđevac ostanu kao takvi, mislim da nije dobro da se sve doseli u Koprivnicu jer to će imati za posljedicu i iseljavanje stanovnika iz tih gradova u administrativno središte županije.

Općinski sud u Đurđevcu je sukladno mreži i racionalizaciji sudova i po onom prostornom kriteriju, dakle, udaljenosti, naravno i priljevu predmeta i potrebi specijalizacije suda došao u tu mrežu racionalizacije. A drugi momenat prostora, apsolutno stoji i to zna gospodin državni tajnik prostora sudova u našoj županiji i mi na tome intenzivno radimo i vjerujemo da će Ministarstvo pravosuđa, naravno sa nama iz HDZ-a i HSS-a to i napraviti. Evo toliko. Hvala. S tim da se ne ponovi krvavi Sabor u Križevcima. Nekoliko replika. Prva, gospođa zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. **Šimac Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Mršiću, rekli ste zapravo da se pri izradi ovog prijedloga slijedila misao racionalizacije. Međutim, htjela bih napomenuti da to nije racionalizacija da građani Lastova kojima se ukida prekršajni sud i spaja se sa prekršajnim sudom u Dubrovniku. Zašto? Pa upravo zbog toga što je udaljenost između Lastova i Dubrovnika 20 nautičkih milja, 2 trajekta plus 190 km, 2 autobusa. Što se tiče vremena potroši se 2 do 3 dana ljudi koji trebaju doći na Prekršajni sud u Dubrovnik sa Lastova ovisno kad se zakaže sjednica, a što se tiče troškova građanima Lastova to je 300 kn plus 2 noćenja plus prehrana. Prema tome, pitam se koja misao racionalizacije je vođena kolega Mršiću? Hvala lijepo. Druga replika, gospodin zastupnik Arsen Bauk. U dvije županije je po ovom prijedlogu zakona to dobro riješeno u Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj jer ostaju de facto svi sudovi koji su i do sad bili i to je dobro da ministarstvo o tome vodi računa. No, s druge strane u Dubrovačko-neretvanskoj i u Zadarskoj županiji napravljene su greške, dakle da zbog razloga koji ste naveli ne treba ukidati Prekršajni sud u Blatu. Također smatram da Prekršajni sud u Pagu također ne treba spajati sa Novaljom, tim više što postoje povijesni razlozi da je taj otok u stvari podijeljen između dvije županije. A što se tiče otoka Lastova mislim da ni jedno rješenje nije dobro ukoliko građani Lastova tu svoju, dakle pravo ne mogu ostvariti na samom otoku. Jer da li idete dva dana, tri dana ili pet dana sasvim je svejedno. biti Lastovo u kojemu sudu, bitno je da u stvari taj jedan dan tjedno dođe sudac na Lastovo i da građani tamo mogu obaviti svoj posao. Ukoliko ne bude ni Blata onda mislim da je najracionalnije rješenje da u stvari to bude pod sudom u Splitu, jer je najjednostavnije doći iz Lastova u Split. Zahvaljujem. Samo da ne bude na Palagruži. …/Upadica: To je grad Komiža inače./… I gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović, replika. Kolega, dobro ste napomenuli što je uloga i odnosno i napomenuli osiguranje prostora od strane jedinica lokalne samouprave za potrebe sudova koje još davnih, davne čini mi se dvije tisućite i neke uglavljeno kako bi jedinice lokalne samouprave vidjevši u kakvim je problemima oduvijek bilo Ministarstvo pravosuđa glede financijskih sredstvima, dakle uglavilo tu odredbu da su jedinice lokalne samouprave dužne osiguravati prostor za potrebe pravosuđa. I sad ja još u jednom ovom kontekstu o kojem ste vi govorili, ali i onom i o čemu sam ja govorila da elementarna pristojnost onda nalaže da se nazove gradonačelnika ili čelnika te jedinice lokalne samouprave, pa da ga se izvijesti što država namjerava sa tako jednom važnom i prevažnom institucijom na tom području, a usput budi rečeno za koju su osiguravali i sredstva i za koji su se građani, dakle i sa tog područja odricali kako bi se osigurao prostor za potrebe pravosuđa, tj. sudbenih tijela. Gospodin zastupnik Arsen Bauk, izvolite. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Gospođa zastupnica Nada Čavlović Smiljanec. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Ovim Prijedlogom zakona o sjedištima prekršajnih sudova završava, kako predviđa se kao što smo već čuli racionalizacija mreže prekršajnih sudova u Republici Hrvatskoj, te se predlaže ustanovljenje 59 prvostupanjskih prekršajnih sudova umjesto dosadašnjih 114. Kao kriteriji su nove mreže sudova Vlada je navodila da ne nabrajam ono što je već rečeno u prethodnim raspravama, a između ostaloga kao kriterij je navedeno da je mreža prekršajnih sudova usklađena sa mrežom općinskih sudova. Želim nešto reći o racionalizaciji mreže sudova koja je provedena u Virovitičko-podravskoj županiji. Ovim zakonom predlaže se da se u Virovitičko-podravskoj županiji ostane samo Prekršajni sud u Virovitici, a to znači ukidanje Prekršajnog suda u Pitomači, Slatini i Orahovici, te njihovo pripajanje Prekršajnom sudu u Virovitici. Moram reći da je Vlada Republike Hrvatske što se tiče moje županije odstupila od nekih kriterija koje je navela da su bili uzeti u obzir prilikom donošenja ovog prijedloga zakona, odnosno pri utvrđivanju nove mreže prekršajnih sudova. Nedosljednost se prije svega očituje u tome što se nije poštivao kriterij međusobne udaljenosti sudova, jer je udaljenost znatnog broja naselja u Virovitičko-podravskoj županiji u odnosu na grad Virovitici gdje bi sad trebao biti prekršajni sud veća od 50 odnosno 60km. Tu se nalaze eto grad Orahovica, općine Mikleuš, Zdenci, Čačinci, Crnac i dijelovi općina Vočin, Sofije i Čađavica. Upravo ova udaljenost gradova i općina kao i naselja koja sam navela znatno će otežati dostupnost građana sudu, odnosno ona bi u većini slučajeva bila gotovo nemoguća. Nadalje, u prijedlogu se navodi da je ovaj zakon usklađen sa mrežom općinskih sudova što također nije točno, baš se tiče Virovitičko-podravske županije. Poznato je da u gradu Slatini postoji Općinski sud, a vidimo da se predlaže ukidanje prekršajnog suda, odnosno njegovo spajanje na Prekršajni sud u Virovitici, dok se u tom istom prijedlogu zakona predlaže da na primjer ostaju Prekršajni sudovi u Solinu i Senju premda nisu ondje ostali postojati općinski sudovi. Upravo iz ovih razloga koje sam navela držim da u Virovitičko-podravskoj županiji osim Prekršajnog suda u Virovitici treba svakako ostati Prekršajni sud u Slatini, te da se tom Prekršajnom sudu u Slatini pripoji onda Prekršajni sud iz Orahovice. Ustanovljenje Prekršajnog suda u Slatini, te pripajanjem Prekršajnog suda Orahovica godišnji priliv predmeta bio bi oko 3600, te oko 1500 izašlih predmeta što bi se svakako trebalo uklopiti u kriterij godišnjeg priliva predmeta. Međutim, moram naglasiti da su kriteriji i to broj predmeta u prekršajnom sudu i priliv predmeta potpuno neupotrebljivi kao kriteriji, jer za prekršajno sudovanje kao što je poznato ne postoji sudski poslovnik koji bi na nedvosmislen način ustrojio jedinstven način evidentiranja spisa tijekom jedne godine, pa tako i priliv predmeta. Naime, prekršajni predmeti su izuzetno heterogeni. Prvostupanjski predmeti povodom optužnog akta, na primjer predmeti po prigovoru na prekršajne naloge drugih upravnih tijela, postupci izvršenja vlastitih presuda i presuda drugih tijela, zamolbe za pravnu pomoć i drugo i nakon niza godina ustanovilo se da je svaki sud imao svoj način evidentiranja spisa i priliva predmeta i u potpuno ga različito iskazujući u godišnjim izvješćima, a što je za posljedicu proizvelo i krajnje neodgovarajuću i neravnopravnu sistematizaciju broja sudaca po pojedinim sudovima, što dovodi u pitanje predloženi kriterij od 3 suca kao jedan od kriterija za zadržavanje tih sudova. Osim toga, predložena mreža prekršajnih sudova je neujednačena u pogledu jedinog mogućeg objektivnog kriterija za ustanovljenje suda na određenom području, a to je kriterij broja stanovnika na području nadležnosti nekog suda. Gledajući sa aspekta Virovitičko-podravske županije gdje se predlaže ostaviti od 4 samo 1 sud koja ima 93 500 stanovnika, a za samo nešto brojčanu veću Krapinsko-zagorsku županiju, ali na geografsko kompaktnijem području sa značajno manjim udaljenostima i boljom povezanošću predviđaju se čak 3 suda i to Prekršajni sud u Krapini, Zlataru i Zaboku. Isto tako ostavlja se na primjer Prekršajni sud u Senju za područje nadležnosti samo jednog grada Senja sa ukupno 8 tisuća stanovnika. Osim ovih, postoji još cijeli niz ovakvih primjera. Dakle, ono što se uzima kao važan razlog da bi neki sud i nadalje egzistirao u određenoj sredini, ne važi na teritorij Republike Hrvatske u svim područjima podjednako i očigledna je ta neravnopravnost baš na području Slavonije gdje za ukidanje 4 prekršajna suda, to je Donji Miholjac, Našice, Orahovica i Slatina nema nikakvih iole razumnih razloga osim pukog smanjenja ukupnog broja sudova na uštrb sudova na nekim drugim područjima, odnosno na uštrb građana koji žive na tom području. Smanjenje broja sudova samo zbog smanjenja da bi se na taj način udovoljilo nekim zahtjevima koji uopće nisu u vezi sa učinkovitošću sudbene vlasti nije u ovom trenutku sukladno općim trendovima razvoja prekršajnog prava koje ide za tim da se prekršajni postupak kao dio kaznenog postupka u širem smislu sve više odvija na način da je sada već gotovo potpuno istovjetan kaznenom postupku u užem smislu, ali sa deseterostruko većim brojem predmeta. Dakle, u uvjetima sadašnjeg stanja prekršajnog prava iluzorno je očekivati da će se drastičnim smanjivanjem broja prekršajnih sudova popraviti stanje koje sada svakako nije dobro, Prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova nije argumentiran nikakvim stvarnim razlozima koji u perspektivi daju osnov za optimizam kako će strategija reforme pravosuđa donijeti poboljšanje u oblasti prekršajnog prava. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospodin zastupnik Mario Habek. Kolegice Smiljanec, pa da, na tragu ovog što ste rekli oko nekih županija gdje ima nekoliko, ostaje nekoliko sudova, ja bih se nadovezao na Varaždinsku županiju koja ima preko 180 tisuća stanovnika i ostao je jedan sud za razliku od nekih susjednih županija, vi ste nabrojali Krapinsko-zagorsku županiju koja ima za trećinu stanovnika manje i ostala su 3 suda. Recimo primjer u Varaždinskoj županiji sada će neki ljudi koji žive na granici sa Slovenijom, Varaždinska županija je povezana od Krapinsko-zagorske županije, od Slovenije dolje do Međimurja. Ljudi će morati putovati preko 70 kilometara da bi došli na sud. Stoga, smatram da je predlagač trebao imati to u vidu i volio bih čuti obrazloženje od predlagača zbog čega u jednoj županiji koja ima trećinu stanovnika manje ostaju 3 suda, a u županiji koja ima trećinu stanovnika više ima samo 1 sud. Hvala. Prekidam sjednicu. Nastavak je u 15 sati. Na redu je gospodin zastupnik Drago Bodakoš.